dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 129 narodnih poslanika.Radi poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Molim

kartice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je su u sali prisutna 123 narodna poslanika, odnosno da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Đorđo Đorđić.Pre nego što pređemo na pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda, odnosno Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, želim da vas obavestim o jednoj važnoj stvari, jednoj maloj maloj ali značajnoj pobedi za Srbiju.Upravo sam bila na liniji, razgovarala sa šeficom naše delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Biljanom Pantić Piljom, koja me je obavestila da smo uspeli da sa dnevnog reda Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope skinemo zahtev tzv. lažne republike Kosovo da budu specijalni gost na Političkom komitetu. Velika zahvalnost našoj delegaciji, šefici naše delegacije na velikoj borbi, to više nije čak ni na dnevnom redu. Neće ni biti glasanja o tome. Tako se bori za Srbiju.Velika Srbiju.Velika zahvalnost našim prijateljima iz Španije, velika zahvalnost prijateljima iz IPP koji su nam pružili podršku, tako da smo imali većinu kako bi uspeli da skinemo tu tačku sa dnevnog reda Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Dobro je što imamo dobre vesti. Odmah da počnemo dan sa njima za čitavu našu zemlju. Nastavljamo dalje.Vi ste primili amandmane koji su podneli narodni poslanici na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština juče obavila i završila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Na član 2. amandman je podneo Narodni poslanik Marijan Rističević.Da li želite reč?1/2

da pobuna koja je tzv. studentska, da je na određen način izazvana, pre svega pobunom profesora i dekana. Ne verujem da studenti stoje iza ovih zahteva. Ne znam da li mi je ovo 40 ili 54 studentski zahtev, zahtev, bez obzira što smatram da će nam profesori na određen način uzeti novac, a da će se pojaviti 51 ili 61 studentski zahtev, ja ću bez obzira na tu vrstu sumnje glasati ovaj zakon.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto se bavim poljoprivredom ja sam pratio stanje na poljoprivrednim fakultetima. Tražio sam da posetimo, kao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da posetimo da vidimo šta im nedostaje, odnosno da podržimo studente koji žele da studiraju, studente, a ne plenumaše, da podržimo njihova ustavno pravo na obrazovanje i da vidimo šta je to potrebno poljoprivrednom fakultetu da počne da motiviše studente da to upišu.Dame i gospodo narodni poslanici mi treba da ostvarimo prihode iz investicija koje se trenutno sprečavaju, iz tog rasta da povećamo plate i penzije, uglavnom gotovo svim građanima u Republici Srbiji. U ovom trenutku mi smo onemogućeni i smisao je da što više ljudi se angažuje oko realne privrede, odnosno da tako stvaramo novac koji zajedno treba svi da podelimo.Ja sam pogledao koliko je studenata ove godine upisalo poljoprivredni fakultet. U Novom Sadu od broja koji je mogao da bude upisan, upisano je svega 37%. Dakle, na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu jednom poljoprivrednom regionu Vojvodine, koja je takođe u Srbiji, upis studenata na Poljoprivrednom fakultetu je bio 37%.Dame i gospodo narodni poslanici, u istom Novom Sadu na Filozofski fakultet je upisalo preko 80% iako je po planu upisa studenata takođe bio mnogobrojniji od Poljoprivrednom fakulteta, preko 80% je upisalo Filozofski fakultet, a samo 37% je upisalo poljoprivredu. Ja se pitam da li će ova država biti država poljoprivrednih inženjera u poljoprivrednom regionu ili će ili će to biti država filozofa? Ja mislim da je filozofa previše, da nam u poljoprivredi u realnoj privredi treba više studenata, neko ko će zahvaljujući obrazovanju da pravi da pravi veći dohodak, odnosno da posle možemo svi više da podelimo.Upisa na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu je nešto veći, zahvaljujući nekim specijalnim odeljenjima za tehnologiju i on je negde oko 48%. Dakle, to su razlozi bili da vidimo zašto su studenti demotivisani, zašto treba posetiti poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i fakultet u Beogradu da vidimo šta to njih sprečava, odnosno šta demotiviše naše mlade da mogu da da ne budu samo filozofi, jer ne očekujemo od filozofa da voze traktor, da leče krave, stoku i tako dalje, mada mislim za neku vrstu stoke specijalno, juče sam se uverio da tu pomoći nema.2/1 10.25Dakle, dame i gospodo narodni poslanici ja se bojim da ćemo potrošiti pare, ali ću glasati za to da damo mogućnost da pobuna profesora, ili kako to zovu pobunu plenumaša, jedne nezakonite organizacije koja nezakonito oduzima zgrade fakulteta, koja nezakonito blokira puteve, koja nezakonito sprečava Ustavom garantovana prava na rad, koja nezakonito sprečava pravo na slobodu kretanja, koja nezakonito sprečava, rekao sam već, pravo na obrazovanje, dakle, da damo šansu, kako to kažu šansu miru. Mada ja lično verujem da će probati nasilno da dođu na vlast.Na kraju mog govora, mogu da podsetim na Ustav i one naše političke protivnike koji traže prelaznu vladu. Dakle, ja sam od onih koji neće glasati ni po koju cenu da se ta prelazna vlada njima omogući zato što sam ja jedna od osoba, svi ste vi od osoba, koja je deo suvereniteta građana prenet na nas, a mi to prenosimo na Vladu, prenosimo na određen način preko Vlade

da niko ne može da prisvoji suverenitet građana niti uspostavi svoju vlast, nijedna grupa ni pojedinac da uspostavi svoju vlast bez slobodne izražene volje građana. Ta slobodno izražena volja građana se ostvaruje na izborima i pušku da upere u mene, ja neću dozvoliti sebi taj luksuz da glasam za nešto što je mimo slobodno izražene volje građana. Hvala. Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani članovi Vlade, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dozvolite najpre da osudim divljačko divljanje u ovoj Narodnoj skupštini juče od strane opozicionih narodnih poslanika. Neko reče da je dugo godina poslanik

kada sam upisao prvi put fakultet pa do danas, ali uvek sam radio kao prosvetni radnik, a bavio se politikom iz patriotskih razloga. Nikada u svom životu nisam video kao juče divljanje ovde u Narodnoj skupštini od strane narodnih poslanika opozicije. Ja ih zaista molim da to više ne rade.Sada, dozvolite pre nego što pređem na ovaj Zakon o visokom obrazovanju da kažem još dve rečenice o obojenoj revoluciji, pošto se s tim kako neki već znaju, bavim malo i u teoriji i u praksi.Vi znate, poštovani građani, vi koji pamtite, koji ste juče to rekli, da su Srbe iz Otpora podučavali izbornim manipulacijama za izbore 2000. godine, i da je bila manipulacija sa izborima, ali ne samo ti, nego i subverzivnim aktivnostima. Tako je jedan bivši narodni poslanik danas političar koji stalno proziva predsednika države Aleksandra Vučića, citiram - mi smo formirali paravojne formacije

je to programirano i danas prilikom ovih izbora, zašto da to ne kažem, isto su pre ovih izbora na primeru tobože, krađe pokušali obojenom revolucijom da sruše vlast u izborima. Vi znate, 2000. godine, Koštunica nije pobedio, on je dobio većinu u prvom krugu, ali nije apsolutnu većinu, citiram sada jednog Amerikanca koji kaže – mi smo im naredili da drugog kruga uopšte ne bude, bez obzira na rezultate, a onda su došli ovde isto kao juče, da zapale Skupštinu, je li, i zapale te rezultate.Dakle, to je što se toga tiče, tako su osvojili

2000. godine na krilima narodnog slavlja, zbog rušenja Slobodana Miloševića, koje se graničilo sa pijanstvom, Srbiju je u jagmi za vlast samleo stampedo nestručnih, gramzivih i bahatih ljudi, uobraženih lidera, fiktivnih političkih partija, samoproglašenih eksperata, polusveta svih kalibara i profila koji su sebe proglasili za revolucionarne pobednike, a državu i sve u njoj za svoje taoce,

dozvolite samo još dve rečenice, Slobodana Miloševića prodali Haškom tribunalu, toj monstruoznoj, nezakonitoj nakazi od suda, ili kako reče jedan Amerikanac, citira sprdnji od suda, završen citat, zbog prodaje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, opozicija, ovi koji su danas opozicija nisu počinili samoubistvo kao što je to učinio Juga iz Kariot, prilikom prodaje Isusa Hrista Rimljanima, i nisu se kao u Geteovom Faustu pokajali što su dušu đavolu prodali, a nisu povratili ni novac ni Miloševića natrag.Toliko o obojenoj revoluciji, poštovani građani valjda možete danas prepoznati kako se dešava ova obojena revolucija.Pređimo sada na Zakon o visokom obrazovanju. Poštovani studenti, poštovani profesori, svi zahtevi što se tiče studenata su ispunjeni.Ja ću ići tačku po tačku da se vidi da su oni zaista ispunjeni.Predložene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju,

Zašto?Upravo tako što se školarina koju plaćaju samofinansirajući studenti, na visoko školskim ustanovama će se umanjiti za 50% direktno, refundacijom studentima iz budžeta RS. To je važno. To prvi put sada radimo, zahvaljujući predsedniku Vlade Milošu Vučeviću, zahvaljujući predsedniku države i zahvaljujući predsednici Skupštine Ani Brnabić. Izmene i dopune zakona ove koje raspravljamo o visoko obrazovnom, doprineće i unapređivaće kvalitetu visokog obrazovanja. Kako, pa kroz veća izdvajanja iz budžeta za rashode i za zaposlene, i materijalne troškove i visoko školskih ustanova. Izmenama, poštovani profesori i studenti, se precizira da osnivač, a to znači država, obezbeđuje sredstva visoko školskoj ustanovi, a znači univerzitetima i fakultetima, za stalne materijalne troškove i druga primanja zaposlenih u skladu sa kolektivnim ugovorom u celosti, ponavljam još ovu rečenicu, jer vidim da nisu razumeli, jedan deo profesora ili se prave.Dakle, materijalne troškove i druga primanja zaposlenih u skladu sa kolektivnim ugovorom u celosti. Na dalje, prvi put uvodi se obaveza države odnosno osnivača da osigura sredstva za troškove akreditacije studentskih programa i ne samo njih, nego i ustanova u Republici Srbiji, ali troškove relevantnih međunarodnih akademskih akreditacija. Ovo posebno podvlačim,

sa ovim izmenama zakona osnivača da osigurava sredstva za troškove akreditacije studentskih programa i ustanova. Profesori znaju i dekani da su to oni sami fakulteti plaćali do sada, a ne država i malo li je boga mi?3/1 će doći do usklađivanja sa osnovicama za obračun i isplate plata sa preduniverzitetskim obrazovnim ustanovama. Šta to znači? Sa osnovnom i srednjom školom osnovice će biti iste, to su tražili i to se ispunjava. Želim danas da to otvoreno i javno kažemo, tačku po tačku.Predloženim izmenama i dopunama unapređujemo i relevantnost visokog obrazovanja. Kako? Pa, uvođenjem programa postdoktorskog usavršavanja. Šta je to, poštovani profesori i građani? Mogu organizovati univerziteti, odnosno naučne organizacije u sastavu univerziteta. Profesori znaju šta su to naučne organizacije, da ne idemo u širinu. Dakle, i to se uvodi.Uvode se mikro kredencijali kredencijali radi stručnog osposobljavanja lica sa stečnim srednjim i visokim obrazovanjem, prvi put, mi to do sada, koliko je meni poznato, radim 23 godine u visokom obrazovanju, dakle, prvi put, sa stečenim srednjim ili visokim obrazovanjem u skladu sa potrebama tržišta rada kao program obrazovanja čitavog života ili kako bi neki rekli - celoživotnog učenja. Evo ga, tu je. To smo aminovali ovim zakonom. zakonom. Izradiće se sertifikat u vrednosti do najviše 15 bodova.Ono što je vrlo važno, a sa kojim se ja nisam složio lično ali ću poštovati većinu, uvodi se veća autonomija univerziteta kroz sastav organa upravljanja univerziteta, tako što će predstavnici osnivača u organima imati sada manje nego što su do sada imali, dakle u korist fakulteta.To je, poštovani građani i poštovani studenti, sve i jedan zahtev profesora i studenata ispunjen. Da li je to dobro? Smatram da je dobro. Jedino što se tiče autonomije univerziteta, ja neću danas to govoriti ovde nego predlažem Odboru za obrazovanje da to slušanje imamo o tome i pozovemo sve dekane fakulteta i rektora pa da to jednom raspravimo.Poštovani građani, kako vidite, svi zahtevi su ispunjeni. Ni jedan razlog nemaju studenti više za demonstracijama. Ipak, 97% studenata nije u demonstracijama i blokadama. Oni uče, oni mene vrlo dobro znaju. Narodna biblioteka Srbije više ima studenata koji uče nego ikada. Ja molim dekane i prodekane da im omoguće pohađanje ispita, onima koji su učili. Da li je došla u pitanje godina? Ja ću vam iskreno reći da jeste. Ako ne deblokiraju, će u pitanje školska godina. To mogu govoriti da neće jedino oni koji ne poznaju. Sad je granična linija. Profesori znaju, moramo ispratiti jednu generaciju da bi doveli drugu. Nemamo ni materijalna sredstva, ni prostorije, da to činimo jedni i drugi zajedno.Na koncu, ja vas pozivam, poštovani studenti, poštovani učenici i poštovani profesori osnovnih i srednjih škola i fakulteta, zovimo, vratimo đake i studente u školu. Onaj ko voli učenike, đake i studente, a voli, 95% će to učiniti, to je naša najveća ljubav, vratimo u školu. Jedino ćemo znanjem znanjem sačuvati otadžbinu. Jer, citiram, "Znanje moramo staviti na pijedestal sa kojega se više vidi

vojno neutralni, a to nije put ni istoka ni zapada, nego naš, srpski put, kojega je trasirao naš predsednik Aleksandar Vučić. Jer, on dobro zna, poštovani građani, da se tuđim putem kući ne stiže, nego uvek i samo sa svojim.Na kraju, pozivam vas, gospodo, na jedinstvo. Poštovani građani Republike Srbije, ono nam je bilo potrebno juče, ono nam je najpotrebnije danas. Čuvajmo jedinstvo3/2 GD/LjLkao zenicu oka svoga, jer ono će nam biti potrebno i u budućnosti, postoji srpski narod i građani Srbije, ono će nam biti do veka. Živela Srbija! Živeo predsednik države Aleksandar Vučić!

uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije, ja sam se javio povodom amandmana kolege poslanika gospodina Rističevića, gde je on u svom obraćanju rekao sve one stvari koje su bitne što se tiču svih nas

To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi kod grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Inače, ovde u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku i ujedno sa liste Aleksandar Vučić, lista koja je dobila najveću podršku

je najbitnije da su sve naše žene koje su bile povređene, koleginica Jasmina, koja sedi tu ispred mene, sa njom sam 11 godina zajedno, imam informaciju da je dobro, da je stabilno. Ja joj želim brz oporavak. To važi i za koleginicu koja se borila da ima decu. I njoj želim brz oporavak i da dočeka pra, pra unučiće.Sve ostalo što se juče desilo nikad da se više ne ponovi, jer na taj način mi šaljemo jednu ružnu sliku, sliku koja ne doprinosi razvoju naše zemlje Srbije.Inače, sada u Skupštini su ljudi koji vode resorna ministarstva koja su bitna za razvoj svih naših malih sredina. Meni je bitno da jugoistočna Srbija, da male opštine u tim sredinama mogu da se razvijaju, da tamo ljudi ostaju.Evo, ovim zakonom na koji je gospodin Rističević podneo amandman amandman dajemo mogućnost da studenti iz tih malih sredina… Ja uvek kažem da iz malih sredina dolaze veliki ljudi. Evo, Žitorađe je poznato. Tu je sa nama potpredsednik Vlade gospodin Dačić, koji je došao iz jedne male sredine, koji je policijski sin, a i ja sam isto policijski sin, tako da iz malih sredina dolaze ljudi koji veoma dobro rade za interes naše Srbije.Tu

koga pozdravljam, ali meni kao čoveku je bitno da u okviru sadašnjih zakona dajemo mogućnost da ti mladi ljudi, koji imaju želju, imaju volju, ali nemaju sredstava da sada mogu da upišu fakultete samofinansirajući i da u okviru toga njima se vrati 50% sredstava, što je što je jedan dobar znak. Verujte mi, ljudi koji žive u malim sredinama, u malim opštinama, koji žive u seoskim područjima završili su osnovnu školu, završili su srednju školu, gde postoje opštine gde i nema srednja škola, gde ima mali broj dece. Ima neko istureno odeljenje nekih većih škola. Ti ljudi sutra kada žele da upišu fakultet moraju da rade da bi mogli da opstanu. Moraju da se bave poljoprivredom, da se bave nekim drugim stvarima i ovo je jedan od načina da se tim mladim ljudima obezbede uslovi da mogu da upišu fakultet, da se razvijaju, da uče i da normalno se sutra vrate u tim sredinama da budu ljudi koji će voditi te male seredine.4/1 neću više uzimati vremena, znam ipak da ima i ostalih kolega koje žele da kažu iz mog poslaničkog kluba. Inače, znam, siguran sam da svima nama jeste želja da se ova situacija u društvu reši na najbolji način. Svi mi koji smo tu želimo mladosti da ide napred, da se razvija. Ali, sa druge strane, nama ne treba tenzija, ne treba mržnja, jer je mržnja nešto najgore što se može desiti kod nas u društvu.Juče se ovde desilo nešto što stvarno trebamo osuditi, ali sa druge strane, moramo imati i razumevanja za puno stvari, jer dolazi veliki broj mladih ljudi iz malih sredina koji želi da pokažu i da imaju pažnju da se tamo mora uložiti mnogo više sredstva. škola u Svrljigu osnovna škola, srednja škola, predškolska ustanova, to su sve institucije gde ima dovoljno dece, ali tamo treba malo veća finansijska pažnja. Recimo, mi u Svrljigu nemamo fiskulturnu salu, započeta prošlog veka i još to ne možemo da završimo.Juče sam postavio poslaničko pitanje vezano za železnice da se urade pružni prelazi na regionalnom državnom putu, pružni prelaz koji je rađen gde su branici rađen je i pre 60, 70 godina. Most na državnom putu koji treba proširiti, put koji vodi prema Staroj planini, biseru za razvoj turizma i iks takvih stvari koje tamo trebamo završiti, ne samo u Svrljigu, to važi i za Knjaževac, za Sokobanju, za sve opštine na jugoistoku Srbije, jer verujte mi, u tim sredinama, u tim opštinama, mnogo je teže da se živi, jer kao što vidimo i osećamo, i dalje u tim sredinama samo ostaju stari ljudi, mladi ljudi odlaze odatle.Evo načina da kroz ovaj zakon, da ti mladi mogu da se školuju, da se sutra nađe rešenje za rešavanje svih problema i siguran sam, upošljavanjem novih ljudi,

vama želim uspeha da ono što ste rekli da se ostvari, da se obezbede bolji uslovi, da ovim zakonom obezbedimo mogućnost da svi mladi ljudi mogu da se školuju, da završavaju fakultete, da ljudi koji rade na fakultetima, u školama dobiju veće plate i normalno to je interes svih nas.Još

da se poštujemo, da zaustavimo ovo nasilje, da zaustavimo sve one loše stvari i da se nađe rešenje koje je prijemčivo i koje će prihvatiti i jedna i druga strana. Hvala još jednom i sve najbolje. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Dejan Tomašević.Izvolite. **Dejan Tomašević** Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani potpredsednici i narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, dozvolite da na početku istaknem da se u meni bore dve snažne emocije. Sa jedne strane, izuzetno sam ponosan ponašanjem, pre svega, predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, koja je uprkos gušenju i tegobama koje je osećala, pa mogu reći i uprkos ličnim emocijama, insistirala da se uspostavi mir i red u ovoj svečanoj sali, veliki i duboki naklon.Istovremeno, osećam sramotu zbog ponašanja narodnih poslanika opozicionih stranaka. Ono ponašanje juče ne dolikuje izabranom predstavniku građana Srbije, ono ponašanje juče je čisto huliganstvo, ugrožavanje života drugih ljudi zbog4/2 BN/JGrazličitog mišljenja. Pa, u kom veku mi živimo? Odakle motiv da se dođe u ovu svečanu salu sa dimnim bombama, pištaljkama, kao na utakmici, skaradnim ponašanjem, apsolutnim nepoštovanjem institucije za koju radimo, prema građanima zbog kojih smo svi do jednog ovde? Ugrožavanje 250 narodnih poslanika, medija, obezbeđenja, zarad čega? Zarad želje da se vlada, uprkos očitim neuspesima iznova i iznova i gospodo narodni poslanici opozicije, mada vas nema, meni je drago da su građani Srbije imali priliku da vide ko ste, šta vam je agenda i na koji način branite njihove interese, razjedinjeni, stidite se jedni drugih i bez ikakve mogućnosti da dobijete dovoljno glasova da legitimno dođete na vlast, pa se služite najgorim prostaklukom i napadima.Nacionalni interesi i interesi građana Srbije se ne brane tako. Brane se izuzetno vrednim radom, građenjem i unapređenjem svih delova Srbije, stvaranjem novih prilika i ono što bih posebno istakao, ljubavlju prema svojoj zemlji i svojim građanima, ma gde god da smo i šta god da razgovaramo.Ne jurite za ljubavlju albanskih ili bilo čijih predstavnika, ne idite u Evropski parlament da tražite svojoj zemlji da se uvedu sankcije, ne idite u Nemačku da tražite da se oduzmu najznačajnije prilike svojoj zemlji. Borite se, stvarajte nove prilike, nova radna mesta, da građani znaju šta je za njih urađeno, baš kao što to mi više od decenije činimo.Sa rečenim, moje misli i molitve su upućene povređenim narodnim poslanicama. Ne samo da ste ugrozili život nerođene bebe i tri dame, već ste uzrokovali pogoršanje zdravlja mnogih od nas ovde. Čuli ste juče kolegu narodnog poslanika koji ima zdravstveni problem sa glasnim žicama. Vi ne poznajete ove ljude, jer da je tako, znali biste da je neko od njih preležao karcinom, da neko od njih ima problem sa srcem ili plućima. Vi ste svesno ugrožavali zdravlje zaposlenih ljudi u Narodnoj skupštini i svih narodnih poslanika. Zbog čega? Zbog bednog pokušaja da nasilno skinete vlast kada za legitimno nemate snagu. Uzdam se u nadležne organe i razum svih građana da svima bude jasno da niste dostojni ove pozicije.Mi ćemo nastaviti da radimo za naš narod, za našu Srbiju. Vama ovakvima sigurno nećemo dozvoliti da zaustavite Srbiju. Zato živela Srbija!

Uvažena predsednice, poštovani ministri, kolege poslanici, juče smo imali prilike da vidimo kako zamišlja opozicija Srbiju pod pritiskom Aljbina Kurtija i njegove politike nezavisnog Kosova. Po istom modelu su napravili ovde čitavu scenu u kojoj su ugrozili živote svih poslanika i svih ljudi koji su bili u skupštinskoj sali. Neću se ponavljati ovo što je kolega Tomašević jako dobro definisao detaljno. Ali, ono što je jako važno, što treba poručiti odavde, to je da jave Aljbinu Kurtiju da politika nezavisnog Kosova neće preživeti, da će Kosovo uvek biti Srbija i da ćemo se uvek boriti za interese koji žive na KiM.Nije slučajno što se to juče desilo ovde, zato što očito je problem o tom desetom mandatu Srba koji su se deklarativno izjasnili da podržavaju Srpsku listu na izborima na KiM. To je jedna od najvažnijih poruka koju mi danas treba da pošaljemo, da politika ni nezavisne Vojvodine, ni nezavisnog Kosova neće živeti ovde u Srbiji dok god je Aleksandra Vučića,

ste političke stranke opozicije koje ste preuzeli terorističke metode za odbranu svojih klerofašističkih motiva i ideologija i programa, onda morate da snosite i odgovornost za takvu politiku. Ja molim sve nadležne državne organe da jednostavno uzmu u razmatranje sve ono što se juče desilo, jer svi su građani Srbije imali prilike da vide ko je započeo upravo ove terorističke napade ovde u instituciji, jednom najvišem domu zakonodavne vlasti.Mislili vlasti.Mislili smo da kada se završio „Ribnikar“ i kada se završio Mladenovac, da smo nešto kao društvo naučili ovde, da u najtežim i najtragičnijim trenucima je potrebna ta sabornost, jedinstvo, mir i stabilnost. Imali smo prilike da vidimo da su mnogi politički akteri hteli da zloupotrebe smrt dece u svoje političke svrhe i građani su dva puta na izborima, i u decembru i junu prošle godine se izjasnili o tome da

ali sada ćete videti kada navedem hronologiju događaja. Mislim da smo u ova protekla četiri meseca mnogo toga zaboravili šta je preživela Srbija i kako se država nosila sa svim izazovima u tom trenutku. Nakon pogibije 15 ljudi 1. novembra i nakon preduzimanja svih informacija koje je Visoko javno tužilaštvo preuzelo za prikupljanje informacija kako je došlo do uzroka i koji su krivci za ovakav tragični akt, mi smo već 5. novembra imali ostavke ministara, imali ostavke dva ministra, jednog direktora, naravno pokretanje optužnog zahteva za 13 osoba koji su direktno nadležni, direktno ili indirektno svojim aktivnostima odgovorni za pad nastrešnice i pogibije 15 ljudi.Nakon

praktično instituciju koja je Visoko javno tužilaštvo, tražeći da na nelegalan način izvrše pritisak upadom u institucije i izvrše pritisak na donošenje, odnosno nedonošenje i pokretanje sudskog postupka kada je u pitanju ovaj tragični akt.Nakon toga, 22. novembra, videli ste one scene gde su naše ovde koleginice iz opozicionih klupa direktno učestvovale u nasilju nad pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je jedan od elemenata za pokretanje krivičnih postupaka bez obzira što postoji takozvana zaštita poslaničkog imuniteta, koje, juče smo tek dobili obrazloženje, ne važi za krivične postupke tog tipa i 22. novembra kreću određene blokade na fakultetima kada su u pitanju takozvani studenti.Zašto kažem takozvani? Zato što je jedna manjina rešila da po određenim programima ranijih studenskih protesta pokuša da sprovede blokade fakulteta koji nisu na kraju nikada bile predmet uopšte rada fakulteta, ni kada smo imali 1991. godinu, ni 1995. godinu, a ni 2000. godinu kada su bili studenski protesti. Ja ću vam reći da ono što je tada urađeno, odnosno svi ti studenski protesti su imali određenu političku platformu, političke ciljeve koji su trebali da obezbede dijalog u društvu.Ovi politički protesti od 22. novembra, koji su započeli blokadama univerziteta, danas posle toliko vremena vidimo da nisu spremni da uspostave dijalog u društvu. Jednostavno taj dijalog, koji se odnosi na produžetak i stalno traženje novih zahteva, pokazuje negde otezanje i zaustavljanje Srbije na putu bilo kakvog ekonomskog prosperiteta.Zašto ovo govorim? Zato što od 25. do 28. prvi put imamo formiranje takozvanih plenuma na fakultetima, blokadu univerziteta, jedan po jedan fakultet je ulazio u blokadu, znači nisu svi, počela je deoba među studentima, među profesorima, da bi oni kompletno zaustavili, do 12. decembra, sve fakultete, sve univerzitete.U međuvremenu, nastava kojom je trebao da se završi taj zimski semestar nije završena na svim fakultetima. Na nekim jeste, kao što je recimo Niš, kao što je Kragujevac, jer su oni kasnije ušli ali na Beogradskom univerzitetu nije završen zimski semestar.Zašto je to bitno? Upravo ovo o čemu je profesor Atlagić govorio. Od 17. marta, ako se ne započne praktično letnji semestar i obaveze koje su zaostale u zimskom semestru, vi ne možete da nadoknadite tu školsku godinu i to je problem funkcionisanja 106 hiljada budžetskih studenata na Beogradskom univerzitetu, a ukupno 260 hiljada se dalje dešava? U decembru mesecu dolazi do odluka plenuma koje postaju validne u društvu kao neki nosioci svih promena koje su videli određeni sindikati iz različitih branši da mogu da povećaju ucenjivački kapacitet države. To je ono što je veliki problem, jer su nastala rastakanja sistema koje nikada u Srbiji nisu zabeležena, a to je pokušaj uvođenja takvih blokada i plenuma u srednje škole i u5/2 TĐ/IRosnovne škole. Počeli su profesori da se dele. Počeli su roditelji da se dele, počeli su decu da dele. To je nezapamćen zločin i niko do sada se nije drznuo, nikada do sada, da sprovede u ovoj Republici

od strane studenata i od države da nije politički trenutak bio da se ruši država, kao što mi u ova poslednja četiri meseca imamo prilike da vidimo. To je ono što bih kao decembar mesec zabeležili, kao blokadu i kao završetak objedinjavanja sudskog sudskog delovanja tužilaštva koje je 30 decembra zatvorilo i pokrenulo sudske postupke i podiglo optužnice protiv svih koji su odgovorni za pad nadstrešnice i smrt 15 ljudi.To je ono što je jako bitno, jer je to jedan od ona tri zahteva studenata sa kojima su oni izašli nakon blokada. Kada su izašli sa tim svojim zahtevima, onda je u društvu prikazano da ništa to nije bilo dovoljno, da je potrebno izvršiti pritisak, pored ostavke dva ministra, da predsednik Vlade da ostavku, ali nigde oni nisu rekli da je potrebno da predsednik države da ostavku, ali su se pojavili politički akteri koji su o tome govorili, i o prelaznoj Vladi, i o nezavisnoj Vojvodini, i o nezavisnom Kosovu. Ako se sećate, i o tome kako je Republika Srpska veštačka tvorevina. Sve te spavačke ideje ljudi koji su razarali ovu Srbiju u svojim političkim agendama i odjednom su se probudile kroz političke proteste.Studenti su negde ostali, koliko-toliko, sami u tim svojim zahtevima, jer su shvatili da ukoliko se stave na bilo koju političku stranu da će izgubiti na težini u ovom društvu za koje se zalažu da budu jedan od velikih korektivnih aktera u društvu.Da zahvalim predsednici Skupštine što je zaista preuzela veliki teret dijaloga i pregovora koji nije postojao, upravo održavanjem sednice Odbora za prosvetu 21. januara, a gde je cela Srbija imala prilike da vidi da je rektor Beogradskog univerziteta rekao da bi mogao da bude jedan od medijatora između studenata i države i koji je rekao da postoji plan nastavka predavanja i funkcionisanja univerziteta za koji, dan danas, studenti nisu videli, a pogotovo oni koji se spremaju da izađu na ispite i koji žele da nastave svoje studiranje.Nakon toga, vi imate i poziv predsednika države da se uđe u dijalog sa profesorima Beogradskog univerziteta, jer je to njegova obaveza. Ta priča u javnosti daf on nije nadležan jednostavno ne stoji. Član Ustava 112. i član Ustava 121. plus posebni Zakon o predsedniku Republike daje u trenutku kada imamo ostavku predsednika Vlade pun legitimitet

tome, ta jedna zamena teza gde su pokušali mnogi akteri ovde u društvu da diskriminišu već dehumanizovanu ličnost predsednika države, ma kako se on zvao, da li se on dopada nekome ili ne dopada, dužnost svakog građanina Srbije je da razgovara sa predsednikom, kao što je dužnost predsednika da razgovara sa svim građanima. Očito su mnogi poleteli za time i govorili kako nije nadležan da objedini sve nestabilnosti u društvu koje dovode do velikih potresa i izazova.Nemojte da zaboravite da ti koji su upravo studentima davali podršku za to da predsednik nije nadležan ne želi ni njima dobro, jer juče smo videli šta oni u stvari žele. Oni žele prelaznu vladu, žele da se raspusti raspusti rukovodstvo RTS-a, žele izbore po njihovim nekim metodama i, na kraju krajeva, prete građanskim ratom, znači oni to ne kriju, ukoliko sve to ne sprovedemo kao vlast.6/1 11.05Sad kad vi imate pretnju građanskim ratom, mislim da naravno institucija mora da reaguje na tako nešto, ali je ovde država pokazala najviši stepen odgovornosti i Vlada Republike Srbije u ostavci i predsednik države i ovaj parlament da četvrti zahtev studenata, za koji smo jedino mi nadležni da možemo da ispunimo, je praktično ovde na dnevnom redu, i ono što nije traženo u zahtevima, a ja ću vam reći - četvrti zahtev je glasio onako klot 20% povećanje troškova izmirenja od strane države.Šta to znači? U trenutku kada je država pokušala sa njima da razgovara, pa evo zna i Ministarstvo prosvete i zna predsednica parlamenta, oni su rekli - da, da, to su tekući troškovi. Kada je država videla da je to otprilike pet do šest miliona evra rekli su nije problem, onda su se zahtevi nekako prolongirali mesecima, pa su rekli - ne, ne hoćemo 20% od ukupnog budžeta koji se odnosi na visoko obrazovanje, pa onda je trebalo videti a koji su to njihovi zahtevi 20%. Šta znači?I, kada sam ja pitala određene ljude iz ministarstva - pa dobro gde su izašli sa tim zahtevima? Pa kaže - na društvenim mrežama.Znači, mi smo morali kao država da budemo krajnje odgovorni, da shvatimo šta u stvari studenti hoće sa tim svojim zahtevima od 20% uvećanja troškova, pa smo onda shvatili da je to i školarina i povećanje plata i profesora i povećanje plata i profesora od 1. januara 11%, sada je to plus 16% ovim zahtevom i to je plus 50% refundacija školarine za studente.Verujte mi, mislim da u prvom tom predlogu nije bio uopšte interes studenata da se njima pomogne u studiranju, nego je bilo ono ad hok da se negde profesori samo pomognu, da jednostavno ono što je moglo ranije da se završi u pregovorima, a niko nije htev da razgovora, nije završeno, sad je bio taj politički trenutak. Sad je taj u stvari ucenjivački kapacitet bio jako dobar da se sa državom izdejstvuju svi ovi zahtevi. I nije problem. Država je izašla u susret i rekla u redu je - podržavamo i studente i profesore, ali treba reći da do sada je mnogo toga urađeno i ni jednom Beogradski univerzitet se nije zahvalio ni ovoj državi, što su otvorena tri naučna nova instituta, što su tri nova fakulteta izgrađena, što su povećane stipendije studentima, što su renovirane u visokom obrazovanju mnoge institucije i što je podrška sa projektima koji se odnose na saradnju države i nauke i prosvete na mnogo višem nivou nego što je to bilo ranijih godina.Zato zdušno treba podržati ovaj predlog, iako ja razumem i kolegu Marijana Rističevića, što je podneo ovaj predlog amandmana gde se sigurno ne slaže sa mnogim zahtevima država neće više izdvajati 12 milijardi, nego 18 milijardi dinara, ali treba reći ako ove ekonomske rezultate imate najbolje u poslednjih 10 godina, ukoliko želite da jednostavno osujetite i zaustavite državu više te ekonomske rezultate nećete imati, država će imati velike probleme, jednostavno, da sve ove planove sprovede.Treba biti mudar, treba podržati, treba smiriti strasti, ali studenti treba direktno da se ograde onoga što se juče dešavalo ako žele da budu jednostavno relevantan subjekat u društvu. Hvala.

i građanke Republike Srbije, poštovana predsedavajuća, poštovani ministri, poštovani potpredsedniče Vlade Srbije, gospodine Vulin, poštovanje za guvernerku Jorgovanku Tabaković, ja bih hteo da kažem ono što maltene iznosimo i govorimo, što ovde u Skupštini, što na ulici, o čemu i građani Srbije svakodnevno razgovaraju

koji ne birajući ni sredstva, ni navike, ni običaje, niti poštovanje prema komšiji ili bilo kome drugome, a ne prema svojoj državi, počeli su na tragediji koja nas je sve zadesila i tragedije koje zadešavaju uvek i Srbiju, kako i Srbiju, tako i po čitavom svetu se dešavaju. To su neke više sile i nesreće koje zadese u ovom slučaju naš narod i sve narode i iz tih tragedija ljudi i narod gledaju da izađu još jači i još složniji i da to sve prevaziđu.Naravno, u svim tim delima gde ima krivice i krivičnih dela, svi ti ljudi i odgovaraju i procesuirani su i tako.Onda lešinari koji jedva čekaju da se dogode takve tragedije koriste to da bi skupljali političke poene, da bi napadali državu i sve njene organe, od predsednika do ministara do poslanika, koristeći svoju šansu da bi da bi pogazili Ustav Republike Srbije, da bi tražili i negde hteli da padne krv, to jest da izazovu građanski rat i da bi tim neustavnim, nezakonitim putem došli na vlast.To ova tri meseca mi nažalost i vidimo od mnogih političkih partija, njenih lidera, gde oni ne birajući sredstva koriste sve što nije ni ljudski, ni moralno, ni ne znam kako bih to rekao kada vama jedan profesor Pravnog fakulteta i predsednik jedne političke partije nosi nož sa sobom. Znamo da nož sa sobom nose oni huligani, najgori uličari i hohštapleri gde žele nekom zlo da nanesu. Prosto ne znam šta da mislim - u šta se ovo sve pretvorilo.Pošto sam u kontaktu svaki dan sa stotinama građana Republike Srbije, građani Srbije su od svega toga zaplašeni, uplašeni,

zakonodavno telo u ovoj državi. Videli smo ovde šta se juče dogodilo. To ja lično mislim da nikada nigde u svetu se nije desilo ni zabeležilo da opozicija radi ono šta radi.Svi mi koji smo na ovoj strani, na strani gde poštujemo Ustav kao najveći akt jedne države, mi smo pokazali da nas nisu mogli uplašiti, da nam nisu mogli nikakva zla naneti iako su napali trudnu ženu koja treba da se porodi, iako je jedna žena doživela moždani udar, iako nas ima ovde povređenih dosta, neki su išli kod lekara, neki nisu.7/1 smo pokazali da pošto su tačke na dnevnom redu jako bitne i važne za naše studente mi nismo hteli da, zahvaljujući predsednici Skupštine koja nije htela da prekine, nego joj je bilo u interesu da Skupština radi, da što pre usvojimo zakone i da se zahtevi studenata ispoštuju 100%.Naši

koji mogu biti njihovi ni uzori, ni idoli, niti mogu da prate uopšte takve ljude, da se oni prosto stide i sramote takvih ljudi, verujte mi, kao što se cela Srbija sramoti ovakvih ljudi. Svako je to osudio i onaj ko je za poziciju i onaj ko je za opoziciju, svako je to osudio. A, svako je pohvalio nas koji smo se dostojanstveno držali i ponašali se baš onako kako treba, u stvari kakvi i jesmo.Viših interesa, mnogo toga ima, pošto je i objavljena borba protiv korupcije. Znate da mnogo ima i tu lešinara, lopova, ima koliko nećete, koji plaćaju možda te političke stranke iz opozicije da bi pravili zlo, da bi oni bili spašeni, da bi se vlast promenila. Svega tu ima. ima. Ja to uvek govorim i kažem da niko od države nikada ne može da bude jači. To mora da se zna. Svako može da promeni vlast isključivo na slobodnim izborima voljom građana. Mi smo izbore imali pre godinu i dva tri meseca, gde je izražena slobodna volja građana, gde su se videli rezultati, gde je svima jasno kakvi su oni bili i sada žele kršeći Ustav, njegov drugi član, njegov drugi stav, gde je zabranjeno, ne može ni jedan pojedinac, nijedna politička organizacija, niti bilo ko da menja slobodno izraženu volju građana na slobodnim izborima.Uvek govorim da svoja država mora da se voli, da Ustav Srbije svoje države mora da se poštuje kao najveći njen pravni akt, da predsednik države mora da se poštuje, jer on predstavlja državu i unutar zemlje i van zemlje i da Patrijarh mora da se poštuje. Takvi ljudi ne smeju nikada da se napadaju. Nijedan pravni patriota, čovek nikada te stvari neće napadati, svoju državu, svoju Ustav, svog predsednika i svog Patrijarha.Mi ovde imamo sve kontra da mnogi baš upravo to čine i rade, ali to narod Srbije prepoznaje i osuđuje. Mi ovde kao najveći zakonodavni organ u državi Srbiji, mi ćemo uskoro ispuniti sve zahteve studenata i profesora tako da videće i mladost Srbije da niko nije protiv njih, da svi mi imamo i studente i decu, tako da mi nikoga niti osuđujemo, niti napadamo, mi samo osuđujemo ove ljude koji koji su se ponašali juče ovde kako su se ponašali i tako se ponašaju u zadnja tri meseca. Žele da uspore privredu, žele da Srbija jednostavno stane, ali to im neće uspeti.Srbija ne može da stane, jer ipak razum, rad, mora da pobedi. Znam da se neprijatelji Srbije ovome raduju i po regionu i po svetu i svugde, tako da mi moramo biti onakvi kakvi jesmo. Tako smo se i juče pokazali, takvi da budemo, da ispoštujemo svakoga, da budemo na usluzi svojim građanima, da osudimo svaki kriminal i korupciju, pa makar od bilo koga on da dolazi, da svaki građanin mora državu da poštuje. To mu je dužnost i obaveza da mora da poštuje svoju državu. Ne sme on da radi ovo što su ovi radili. I svima nam je jasno. Ne bih želeo da palim vatru. Svima nam je jasno da je ovo bio pokušaj obojene revolucije koja nažalost u Srbiji nije prošla niti će ikada moći da prođe. To je svima jasno. Ipak smo mi uređena država, pravna država, gde u jednoj pravnoj uređenoj državi gde funkcionišu njeni državni organi, tako nešto ne može da se dogodi.Mnogi građani kažu – policija ne upotrebljava silu, oni rade. Ne, država Srbija čuva svakog svog građanina i onoga koji pokuša i da radi nešto na silu, u stvari taj građanin ruši Ustav Srbije i ovde smo juče videli da ruše Ustav Srbije, ali nijednom poslaniku ništa nije falilo iz opozicije, niko ih nije ni tuko, ni dirao, ali Srbija država će braniti svoje institucije, neće dozvoliti da ih iko uruši, niti iko7/2 MO/MPna to ima pravo,

i da shvate da je to samo san, pa nek čekaju sledeće izbore, pa ko pobedi slobodnom voljom građana, taj pobedi. Jedino se u Srbiji tako može dobiti vlast i izgubiti. Kako drugačije da se promeni vlast?Kažu – pala je Vlada. Nije pala Vlada, radi svoj posao. Izabraće se kada se konstatuje ovde u Skupštini ostavka Vlade, izabraće se novi mandatar, formiraće se nova Vlada, u Srbiji nema ništa da ne funkcioniše. Sve funkcioniše, samo smo zakočeni upravo od ovih i takvih ljudi koje spominjem, koji se bune i koja čuda prave.Kažem vam, ova borba koju je predsednik države najavio protiv korupcije verujem da je to isto uticalo i da odatle idu sredstva od ološa i kriminalaca upravo nekim političkim organizacijama da bi činili zla, tj. da bi ti ološi sačuvali svoj nezakonito stečen novac, svoje imanje, bogatstvo i drugo.Kao narodni poslanik koji gledam da budem isti prema svakom građaninu Republike Srbije ne gledajući ni koje je vere, ni koje partije, ni kome pripada i ne pripada, želim da poručim svima da je sada jedinstvo Srbiji najpotrebnije, kao i Republici Srpskoj. Vidimo šta se i u Republici Srpskoj dešava i šta se hoće, znači sve su to dušmani Srba koji udaraju i na srpstvo i na Srbiju, na Srpsku na onakav način, na Srbiju na ovakav, ali to je sve da se destabilizuju države i da se na neki način sruši srpstvo i da se dovedu na vlast oni ljudi koji ne žele dobro Srbiji. znam da se to nikad ne može dogoditi, niti će se to ikad desiti i želim da poručim i građanima Republike Srbije da budu smireni, da svi mi ovde i cela država se bori za mir. Niko od države ne može biti jači. Mi smo naravno i za studente, i za mladost i ovi naši studenti i ovi krediti je jako dobro, meni se po hiljade ljudi javlja i to podržava. Roditelji za svoju decu čak i mole da se ako je moguće, starosna dob godina poveća za koju godinu zbog dobijanja tih kredita. To je nešto jako bitno. Čovek bez stana je niko i ništa, a ovde mlad čovek može doći do stana, znamo da je problem imati stan i u Nemačkoj, i u Americi, i u Francuskoj i svugde je to ogroman problem.

svakom slučaju, lično sam zadovoljan radom Skupštine i radom dosadašnje Vlade Republike Srbije i novom Vladom koja će uskoro biti izabrana. Sve što čini predsednik države za studente i Vlada Republike Srbije što izlazi u susret, a što ovi iz opozicije to brkaju kao da su oni nešto studentima, pa studenti ne žele da ih vide, ne žele da čuju za njihova imena, oni brukaju njih.Ne sumnjam nijednog sekunda u svoju državu. Znam da će odgovorna biti prema svakome. I da građani Srbije ne budu u strahu, u Srbiji će biti mir, kao što je i bio. Mi smo ipak odgovorna država, šta god drugi mislili, šta god drugi lagao. Uvek će biti dušmana, toga moramo biti svesni. Srbija je po tome poznata od pamtiveka. Ja kao narodni poslanik koji imam svoj Pokret za pravdu i istinu građana – Grgur, koji podržava isključivo put Aleksandra Vučića, želim ovim putem opet da kažem da živi Srbija, da živi Republika Srpska, da živi srpski predsednik i da večno u Srbiji traje mir. Hvala. Hvala vam.Reč ima ministar Slavica Đukić Dejanović, pa da pređemo na sledeći amandman. Izvolite. vaše usmerenje posebno na izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju su logične zbog toga što su one jedan od elemenata za uspostavljanje upravo onoga o čemu je prethodni uvaženi poslanik govorio, da država bude jaka.Da bi država bila jaka u nekim kriznim situacijama, sigurno se moraju činiti neki ustupci i naša Vlada se opredelila da to radi kroz dijalog, u skladu sa svim civilizacijskim očekivanjima i tekovinama koje imamo kao jedno demokratsko društvo.U prvi potpredsednik Vlade, predsednik Vlade, mi iz Ministarstva prosvete smo zaista bili vrlo spremni da razgovaramo i u vezi sa izvesnim nezadovoljstvima koje smo mogli čuti i od poslanika i u zvaničnom delu i u onom nezvaničnom, a tiču se postignutih rezultata iz dijaloga. Htela bih samo da dam par kratkih objašnjenja.Kao što znate, upravljačka prava na univerzitetima i fakultetima se odvijaju kroz funkcionisanje saveta. Saveti fakulteta i univerziteta su do sada imali sledeću strukturu – 55% je bilo uposlenih sa tih univerziteta i fakulteta, 30% predstavnika države i 15% je bilo studenata. Početna pozicija u dijalogu koji smo imali sa predstavnicima svih univerziteta državnih u Srbiji, devet univerziteta imamo, bila da to treba da se izmeni u smislu da 70% budu oni koji su na univerzitetima i fakultetima, a po 15% predstavnika države i studenata, što je bilo nedopustivo, uz svu želju da brzo privedemo dijalog kraju, ali ne i brzopleto.U tom smislu, mi smo poprilično dugo imali argumentaciju i razloge zašto, jer sve ono što je potrebno fakultetu, pa i ovo smanjenje školarina, pa i povećanje plata univerzitetskim profesorima, odnosno uposlenima u visokoškolskim ustanovama, izjednačavanje sa osnovnim platama koje imaju oni koji su u douniverzitetskom nivou obrazovanja, pa i ono što se snose materijalni troškovi i svi drugi troškovi koje je država preuzela na sebe, a koji su povećani. Čula sam da neko kaže – od sledeće godine ne 12, nego 18 milijardi više. Ne, od ove godine je 18 milijardi više. Juče je bilo prilično zvučno ovde, pa iako je ministar ministar finansija to u više navrata pomenuo, mislim da mora da se zna da je to ta suma novca.Dakle, sve to ipak donosi univerzitetima država, a traži se drastično smanjenje upravljačkih prava, odnosno udela u kontroli onog dela koji ne pripada autonomiji univerziteta. Jer univerziteti su potpuno autonomni kada je u pitanju8/2 MZ/CGobrazovna delatnost, kada je u pitanju naučnoistraživačka delatnost, kada je u pitanju međunarodna saradnja, i tu im se država zaista ne meša, to su programi i planovi koje oni kroz naučno-nastavna veća donose.Htela bih samo da kažem da smo se na kraju dogovorili da 60% budu oni koji su sa univerziteta i fakulteta u Savetu, 25% predstavnici države i ostalo ostalo je 15%, to studenti nisu ni tražili, da se poveća da taj procenat pripada studentima. Tako da, bez obzira na neka nezadovoljstva koja možda provejavaju, jer ova država ima zaista ogromno razumevanje za visokoškolske ustanove, za profesore, za studente, to pokazuje u najtežim trenucima. Došlo je do jednog rešenja koje predlažemo i ubuduće, jer to jesu jedini koraci da se dođe do pravih ishoda, kroz dijalog, do ovih procenata. Znam da nismo prezadovoljni time, ali to je zaista bilo jedino moguće u atmosferi u kojoj smo razgovarali. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Da li želite

predložio sam sedam članova, od kojih imam potrebu samo ovaj prvi da komentarišem, radi operativnosti rada. Naime, predlog se odnosi na to da članovi Nacionalnog saveta ne mogu istovremeno biti članovi organa akreditacionog tela, iz razloga jednostavnog, da ne bi bilo nekih promašaja u praksi, odnosno do sukoba interesa. Toliko. Hvala.

Opoziciono delovanje ima ograničenje, ono se sastoji u poštovanju Ustava, zakona i države Srbije i ne može se pretpostaviti politička potreba za promenom vlasti, za šta se zalažu sve opozicione grupacije, potrebama države za njenim funkcionisanjem. To je razlika između nas i svih drugih opozicionih grupacija.Neke su ekstremno globalističke, prozapadne, njima je prirodno da ruše države, jer je globalistički koncept inače rušenje države svuda u svetu, pa rušenje i ovde. Oni su nastupali uglavnom kao „Srbija protiv nasilja“. Imamo ove druge suverenističke grupacije koje su juče bile kolovođe u rušenju institucije Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, njima funkcionisanje Narodne skupštine, bez čijeg funkcionisanja država i pravna država uopšte ne mogu da postoje, nezamislivo je, ne predstavljaju ništa, a suverenisti su. To je potpuno šizofrena situacija. I jedni i drugi ruše državu, ali jednima je to prirodno jer su globalisti, a drugi su još i kontradiktorni i rade nešto što ne sme da radi nikada nijedna opoziciona grupacija. Imamo jednu suverenističku koja nije učestvovali ni u čemu, ali podržava da državni organi ne postoje, da je sve u nekom vanrednom stanju i da ništa ne funkcioniše. U kojim okolnostima se to tvrdi?9/1 JJ/LjL 11.25-11.35U međunarodnim okolnostima nesumnjivog napada na pravo srpskog naroda da bira svoje političke predstavnike koji se pojavno vezuju za predsednika Dodika i presudu protiv njega. Ali, nije on bitan. Politička suština tog napada je napad na ceo srpski narod, da mu se oduzme pravo da bira svoje predstavnike i da se izvrši eskalacija sukoba u regionu, da bi se nova miroljubiva politika koja dolazi ovoga puta iz Amerike u Evropi osujetila i da bi se razbuktali novi plamenovi i dokazalo da je ta miroljubiva politika pogrešna iz Amerike na ovu stranu, oslanjajući se na ekstremne globalističke krugove u Evropi koji su i danas u zapadnoj Evropi na vlasti.U tim okolnostima i ovo što je već rečeno, u želji da se srpskom narodu ne dozvoli da bira svoje predstavnike na Kosovu i Metohiji, se negira funkcionisanje i postojanje državnih organa. Tu se mi razlikujemo.I mi smo za promenu vlasti, ali u skladu sa Ustavom i zakonom i nikakva destabilizacija Srbije u datim okolnostima i uslovima i zato mi učestvujemo u ovom radu. Zato.Imamo jedan veći društveni problem. Naime, decenijama je ta globalistička ideologija, koja inače potiskuje bilo kakvo razmatranje činjenica, dakle, ključna pozicija da biste ovladali mišljenjem ljudi, masovnim mišljenjem ljudi, prvo i osnovno, mora da se izbaci uopšte rasprava o činjenicama, da ne sme da se govori šta je tačno a šta nije, šta je istinito a šta je lažno, nego se formiraju grupe koje se mrze ili obožavaju, oko kojih se prave narativi kao prepoznavanje, na čijoj si strani, u čiju korist to ide. I ako neko trezveno kaže - ovo je ispravno a ovo nije ispravno, ne uklapa se u podelu i odmah se odbija bilo kakva argumentacija.Kada to postaje eksplozivna naprava? Kada se spoji sa dobrotom ljudi, sa saosećanjem ljudi. Nekada su to lažne ideje, kao majka zemlja umire, nekada kitovi izumiru, što je tačno, a ovde kod nas tragedija u Novom Sadu. I onda se pokrene u ljudima ono najbolje u njima, emocije i saosećajnost i spoji se sa ranije postignutim narativima - ovo je zlo, ovo je dobro. I tada dolazimo u situaciju gde se uopšte ne čujemo, gde se argumenti odbijaju, zato što čovek ima utisak - pa, ja radim sve što radim i kad protestujem i kad se bunim, iz najboljih namera, ne razumevajući da je problem u tome što je doveden u psihološko stanje, da nije sposoban više da preispituje činjenice i stavove koje je prethodno neko drugi zauzeo. To je vrlo, vrlo veliki problem.Otuda je usvajanje ovog zakona kao mehanizam smirivanja tenzija i spuštanja emocija kod ljudi, da bismo mogli da razgovaramo o činjenicama istinitosti i laži, tačno i netačno, dobra. Nije dobro što je u okviru onoga što su zahtevi i što je utkano u ovaj predlog zakona, ima odgovornosti i vlasti. U kom elementu? U onom elementu u kome zaista fakulteti u Beogradu nisu imali para da plate grejanje. Zaista je kršenjem propisa, jer ovo što je sada predviđeno kao materijalna pomoć fakultetima već bilo u našem pravnom poretku, iste odredbe su bile, samo u uredbi, i tu je odgovornost Ministarstva finansija, tu je odgovornost direktno Siniše Malog, zašto je ikada bilo došlo do toga da studenti moraju da se smrzavaju u svojim amfiteatrima, u svojim prostorijama, da nemaju uslove za rad? To država nikada ne sme sebi da dozvoli. A postojali su propisi i pre ovog zakona koji su to omogućavali.Drugi zahtevi su po meni potpuno neprihvatljivi, da se plaća pola školarine za one koji nisu na budžetu. To je potpuno neprihvatljiv zahtev, ali razumem da se u ovom trenutku pravi jedan iskorak više da bi se spustile tenzije i da bismo došli do nekakvog boljeg razumevanja ukupnih stanja i ukupnih daljih koraka u našem radu.9/2 JJ/LjLJedna rečenica, moram da kažem, jer je to česta zabluda, oko položaja predsednika Republike. Ne slažem se da predsednik Republike ne može da se kritikuje. On i te kako može da se kritikuje kao i bilo ko drugi i vrlo oštro može da se kritikuje, ali mora da se uvažava funkcija predsednika i mora da se uvažava činjenica da je u našem ustavnom konceptu predsednik biran neposredno od građana. On posle u ovlašćenjima ima mala ovlašćenja koja se inače u komparativnim ustavnim porecima daju predsednicima koje bira parlament,

da razmatra, raspravlja i analizira sva najvažnija društvena pitanja. Ne može da daje naloge drugim državnim organima, ne može da se meša u rad drugih državnih organa, ali i te kako je nadležan da raspravlja, razgovara itd. Dakle, kritika, svakako, i vrlo oštra kritika, ali ne bez uvažavanja.Ista stvar je i sa Skupštinom, ista stvar je i sa funkcionerima Narodne skupštine. Onog trenutka kad se izbori završe, ima se uvažiti institucija i predstavnici institucija, a posle možemo da se kritikujemo i treba da se kritikujemo kad god neko misli da nije u redu i da nije dobro to kako se radi i na koji način se postupa. Ali, biranim rečima, bez uvreda. Ovo što smo juče imali, to je pokušaj da se dokaže da država Srbija ne postoji. I to je za nas apsolutno neprihvatljivo i za to potpunu odgovornost snose oni akteri koji su to izazvali iz opozicionih krugova. Eto, samo toliko sam hteo. Hvala. Hvala vam poslaniče na korektnom istupanju. Kritike su svakako uvek dobrodošle.Odgovor ministra finansija, Siniše Malog. Izvolite. Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, poštovani narodni poslaniče, samo jednu stvar, pošto ste me prozvali, oko pokrića materijalnih troškova visokoškolskih ustanova.Zakon o budžetskom sistemu je krovni zakon i on definiše da ukoliko je u suprotnosti sa drugim zakonima, on se primenjuje. A taj zakon kaže da materijalni troškovi prvo i isključivo treba da se pokrivaju iz drugih izvora, uključujući i sopstvene izvore, a tek onda iz budžeta. I kada govorite o tome da nije bilo novca za grejanje itd, itd, a da ne ulazim u to pošto smo to raspravili sa predstavnicima univerziteta, bilo je pitanje a za šta onda sopstvene izvore troše, za povećanje plata i svega ostalog, za šta imate izveštaj budžetske inspekcije, a ne na delom pokriće materijalnih troškova. Dakle, nije država tu kriva, tu kriva, biću politički korektan, to je više obostrana krivica, ali nije samo kako ste vi rekli da treba iz budžeta. Ne, trebalo je prvo iz sopstvenih prihoda, koji su bili, koji su postojali i koji postoje, ali su deljeni za plate, pa tek onda iz budžeta. To je samo jedna mala klarifikacija onoga što ste govorili, ali, sve u svemu, mislim da je dobra stvar da smo sa univerzitetima napravili ovaj dogovor.Mislim da ovaj zakon sada koji je pred vama danas upravo na osnovu njega ćemo izbegavati situacije koje su bile pre, upravo situacija o kojoj ste vi govorili. Troškovi materijala će u potpunosti biti pokriveni, biće više novca. Sada je stvarno na univerzitetima da se organizuju kako treba i da jednostavno taj novac iskoriste na najbolji mogući način, jer mislim da nam je svima u interesu da nam obrazovanje napreduje, da kvalitet nastave bude sve bolji.9/3 JJ/LjLDa vas podsetim da smo napravili takođe dogovor i sa zaposlenima u prosveti u smislu osnovnog obrazovanja, srednje takođe i predškolci, u smislu povećanja plata. Dakle, pet posto povećanje plata koji ide sada od 1. marta, dodatno povećanje od pet posto od 1. oktobra, to je kumulativno 22,3% povećanje plata s obzirom da je već 11% povećana plata od 1. januara. Dakle, 22,3% povećanje plata za sve zaposlene u prosveti samo u ovoj godini. Dakle, time dolazimo do toga da osnovna plata u osnovnom i srednjem obrazovanju bude jednaka prosečnoj zaradi na nivou Republike, što je i bio zahtev sindikata koji smo ispoštovali. Tako da sa te strane mislim da je ova godina, rekao bih istorijska za prosvetu.10/1 VS/LŽ 11.35 – 11.45Dakle, neke stvari koje nismo uspeli da uradimo u prošlosti sada smo uspeli da dovedemo do kraja, i ako čitate i pročitate saopštenja univerziteta svih sedam ovih državnih univerziteta sa kojima smo razgovarali o Zakonu o visokom obrazovanju, videćete da su saopštenja takva da jasno kažu da su svi zahtevi visokoškolskih ustanova ispunjeni i da to njima daje mogućnost da svoju organizaciju rada naprave na način na koji žele, a za dobrobit naravno, studenata.Pri o čemu je i ministarka prosvete govorila ne zaboravite da mi smanjujemo udeo, da kažem, države u odlučivanju, kada su organi rukovođenja u pitanju, više prostora dajemo onima koji su zaposleni u visokoškolskim ustanovama, a paralelno sa tim mnogo više novca izdvajamo iz budžeta. Tako da, tu postoji i mora da postoji jedna doza poverenja da će taj novac biti iskorišćen na pravi način, s obzirom na to da je upliv države manji ovim novim zakonom nego što je to pre bilo.U svakom slučaju, još jedanput hvala i vama na konstruktivnom dijalogu, ali ono što je bilo, bilo je, ostavio bih u prošlosti, ja bih se koncentrisao na budućnost, a to je primena ovog zakona, bolje sutra za naše studente. Nadam se da će studenti brzo da se vrate u svoje klupe i da će se situacija po tom pitanju normalizovati, s obzirom na to da usvajanjem ovog zakona, s obzirom na to da su svi univerziteti državni to prihvatili, s obzirom na to da idemo sa smanjenjem, odnosno umanjenjem školarina za samofinansirajuće studente za 50%. Dakle, sve su to zahtevi koji su bili u tom četvrtom zahtevu studenata. Usvajanjem ovog zakona, koliko sam razumeo, koliko već danas, taj zahtev je ispunjen, tako da se stvaraju uslovi za dalju normalizaciju i povratak studenata u klupe, što se nadam da će se desiti vrlo brzo. Hvala još jedanput. Hvala ministre.Branko Pavlović. Izvolite. onda država plati grejanje, pa onda kroz nadzorne inspekcijske organe sa rukovodstvom, dekanima fakulteta raspravlja, ko je koliko platio i ko je koliko trebalo da plati. Obrnuto se stvara utisak da država ne brine o univerzitetu, o studentima itd. Dakle, za ubuduće, kada se već dođe u situaciju, ne isteruje se mak na konac ko je u pravu i ko je koliko trošio, preko leđa nego se direktno plate računi za grejanje i materijalne troškove, a kasnije se kroz nadzorno inspekcijske poslove reguliše odnos sa fakultetom. Hvala. Hvala vam.Ministar Slavica Đukić Dejanović. **Slavica Đukić Dejanović** Pre bilo kog zahteva studenata i pre ove situacije u kojoj smo mi sada, Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvete našlo je model da da novac bude prebačen svim fakultetima, svim univerzitetima i da se upravo ne događa to što ste rekli, da se prvo studenti smrzavaju zato što nije plaćeno grejanje, mi dodamo grejanje. Dakle, bilo je potpuno obrnuto, čak i pre svega ovoga i pre ovih izmena i dopuna.S druge strane Nacionalni savet visokog obrazovanja sadrži ljude koje, odnosno u njega se biraju one osobe koje nisu na drugim funkcijama, koje nisu funkcioneri, kako na univerzitetskom nivou, tako i na državnom nivou. Dakle, ne može biti funkcioner u opštini, u autonomnoj pokrajini, na nivou države, pa ne može biti ni u akreditacionom telu koje se bavi akreditacijom ustanova i smatramo da treba izbeći i nije kompetentan i nije bio u sukobu interesa, član saveta koji bi bio npr. u žalbenoj komisiji akreditacionog tela.10/2

grupe.Uvaženi građani Srbije, ostajući dosledni jučerašnjem stavu da na ovoj sednici jedino može da se razmatra i glasa o Predlogu izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i ni o jednom drugom zakonu koji je predložila Vlada u ostavci, koju ne može da obrazlaže, Narodni pokret Srbije je podneo dva amandmana na ovaj predlog zakona.Prvim amandmanom tražimo da se broj predstavnika države dodatno smanji upravljačkim organima univerziteta i da se vrati na nivo kakav je bio pre izmena Zakona iz 2018. godine, kada su većinu imali predstavnici akademske zajednice.Drugim amandmanom tražimo da se ove godine studentima nadoknadi 50% školarine, sledeće godine 75%, a da one tamo godine, studenti u Srbiji koji su državljani Srbije počnu besplatno da studiraju, kako je praksa u razvijenim zemljama EU, koje čak imaju besplatno studiranje i za strane studente, a to su zemlje poput Nemačke, Italije, Austrije.Ono što je vrlo važno reći, a to je da ovaj Zakon uvažava dugogodišnje zahteve akademske zajednice, koja je upućivala vlasti i koji su sada konačno nakon pritiska javnosti i opšte pobune svi prihvaćeni. To govori o tome kako je do sada vlast imala odnos prema akademskoj zajednici, da su tek sada sve te izmene i ti predlozi prihvaćeni.Međutim ono što je važno reći, dok vlast pokušava sa akademskom zajednicom da uspostavi neki vid primirja na drugoj strani nastavnike srednjih i osnovnih škola progoni i preti, od premijera koji je u ostavci i ministarke smo čuli da prosvetni radnici neće primiti platu i ako se ne zna kako je to moguće da se bilo kome uskrati lični dohodak, bez da se sprovodi disciplinski postupak. Ono što su odabrali predstavnici vlasti da rade, a to je da vrše pritiske na direktore škola, govoreći im da će krivično odgovarati za oštećenje budžeta ukoliko ovakvim nastavnicima isplate platu.Ono što želim da vam kaže dragi građani, da će poslanici Narodnog pokreta Srbije i Novog lica Srbije, svoju mesečnu platu uplatiti u fond koji budu neki od sindikata otvorili kako bismo ublažili teret nepravde koja se trenutno prema njima sprovodi, a naša borba je zajednička. Ja pozivam i druge kolege i građane na ovu solidarnost.Još jedan vid zastrašivanja prosvetnih radnika se ogleda u činjenici da je podneta žalba Ustavnom sudu od strane nevladine organizacije koja je bliska vlasti sa zahtevom da se zaštiti Ustavom zagarantovano pravo obrazovanja. Gospodo iz vlasti i kolege iz Ustavnog suda jedno malo podsećanje šta zapravo to pravo znači. Pravo na obrazovanje jeste ljudsko pravo, ali ali ono ne može u punom kapacitetu biti ostareno ako druga ljudska prava nisu ostvarena. Univerzalnom Deklaracijom o ljudskim pravima pravo na obrazovanje je svrstano u drugu kategoriju, odnosno drugu generaciju ljudskih prava koja dolazi nakon prve generacije, a u prvoj generaciji prava se nalaze jednakost pred zakonom, sloboda govora, pravo na pošteno suđenje, kao i pravo glasa.

I kada pričamo o takvom režimu postavlja se pitanje šta nastavnici u takvom režimu mogu da uče studente.10/3 VS/LŽKoje škole će od njih napraviti dobre ljude, ako nastavnici treba da ih uče ono o čemu bi nešto trebalo da bude, a dešava se nešto sasvim drugačije. Kakav kredibilitet ti nastavnici imaju pred tom decom da bilo šta izgovore.Sada ću vas podsetiti na jednu latinsku izreku koja kaže „non scholae, sed vitae discimus“, ne za školu već za život učimo.Ovo što nastavnici u osnovnim i srednjim škola rade upravo to, uče decu životu. Ono za šta treba da budu nagrađeni je upravo to, i ne da im se uskrati plata nego da dobiju duplu platu.11/1 što je još veća ironija kada pričamo o obrazovanju je što se na pravo obrazovanja pozivate vi koji ste leglo lažnih diploma i plagiranih diploma i vi se pitate kako će deca da nadoknade sve. Vrlo lako. Deca su savladala najosnovnije etničke vrednosti koje su važne za srećan život i lako će savladati sve ostalo.Ja

radili.Izgradili ste čitav paralelni svet ne bi li se u njega prilagodili u kome promovišete kriminalno, kič i porno kulturu, da biste se vi zbog toga bolje osećali i da vam to bude blisko.U svojoj bahatosti potcenili ste ovaj narod. Mislili ste da ste ga dovoljno osiromašili i zastrašili da ne shvata razliku između dobrog i lošeg.Vidite, gospodo iz vlasti, samo sada ovom prilikom ću vam dati jedan besplatan savet. Kada mislite da ste najjači, tada ste najslabiji i tada u tom trenutku kreće vaš pad i krenuo je.Vreme vaše elite sa „Aliekspresa“ je gotovo. Vreme bahatih, nasilnih i gramzivih funkcionera vlasti je gotovo. Vreme podele građana, koje ste godinama huškali jedni na druge, je gotovo.Ceo sistem laži, obmana i manipulacija vam se raspao. Studenti i srednjoškolci, ti divni mladi ljudi, podsetili su nas koliko dobri, brižni i pažljivi jedni prema drugima možemo da budemo.Građani budemo.Građani širom Srbije ih dočekuju kao oslobodioce i svi plačemo. Plačemo jer nam je muka kako smo dozvolili da nam 35 godina razarate državu i uništavate sve čega ste se dotakli. Plačemo zato što smo osetili slobodu i od nje nećemo odustati i nikome nikada više nećemo dozvoliti da najgori među nama vode našu državu.Ko god da preuzme vlast posle vas mora da zna da suverenost pripada građanima i da ona nikada ne sme biti otuđena od građana.Onaj koga građani na legalnim izborima izaberu da vrši vlast posle vas moraće da izgradi razorene institucije i da vrati pravdu i pravičnost u ovu zemlju, da nikada više nestručni, nekompetentni, bahati ljudi ne dobiju priliku da budu na pozicijama na kojima se vi danas nalazite.Pošto toliko brinete za studente i za đake, sve što treba da uradite je da ispunite zahteve koje još uvek niste ispunili.Prvi zahtev je objavljivanje kompletne i originalne istinite dokumentacije koja se tiče rekonstrukcije železničke stanice i procesuiranje svih odgovornih.Drugi zahtev je da potvrdite identitet i pokrenete postupke protiv svih lica koja su napala studente, a koji su funkcioneri Srpske napredne stranke.Odbacite napredne stranke.Odbacite krivične prijave i obustavite postupke protiv ljudi koji su protestvovali, a ne da ih abolirate. Aboliranje znači da su krivi. Ne, oni traže da se postupci obustave, jer su nelegalni.Ono što morate da znate, studenti su upalili baklju slobode i više povratka nema. Što reče neko, samo vam još vrtići nisu ustali u pobunu protiv vlasti.Vi znate da je gotovo, iako pokušavate na silu da dovodite ljude na mitinge. Te ucenjene, jadne, osiromašene ljude, ponižene plaćate, kojima i ta crkavica znači. Vi to koristite i dovodite ih na mitinge.Mi znamo da vi znate da je gotovo.11/2 GD/JGSamo da vas podsetim što se tiče većine koju ovde stalno pominjite. Ako od ukupnog broja upisanih birača polovina izađe da glasa i od te polovine, polovina glasa za vlast, to je, gospodo iz vlasti, četvrtina glasova. To nije većina. tu četvrtinu ste pokrali. ODIHR vam je to lepo utvrdio i napisao i tu četvrtinu ste morali da kradete.Ono što u školama niste naučili je da dobro uvek pobedi zlo, ali uvek. General Mišić je govorio – jedan koji sve i hoće je uvek jači od dvojice koji moraju, a građani ove zemlje su se osmelili, da iznesu sve što imaju pred budućnost ove zemlje da ih ponude kada su u maršu prolazili Srbijom, a drugo osmelili su se i da traže svoju državu nazad.Vi ćete uskoro biti ružna prošlost ove zemlje po kojoj se ništa neće zvati, ali dolazi budućnost u kojoj će se odgovornost sprovoditi i onda dobro razmislite šta ste radili i šta ćete sa tim.Građani Srbije, ono što na kraju želim da kažem je da će Narodni pokret Srbije glasati za ovaj zakon koji vodi ka ispunjenju studentskih zahteva.Zalagaćemo se za ispunjenje svih ostalih zahteva i da institucije rade svoj posao.Što

prekinuti.Nažalost, tri koleginice su povređene od kojih je jedna povređena od strane Žike Gojkovića. Ja sam lično videla kada je flaša sa te strane poletela koleginicu koju je udarila u glavu. Čak je jedna flaša i na mene krenula. U zadnjem momentu sam uspela da se sklonim. Polomila je mikrofon ovde.Poslanici Narodnog pokreta Srbije žele brz oporavak koleginicama i apelujemo na vas, predsednice, da konačno počnete da poštujete Poslovnik i da vodite sednice Skupštine u skladu sa njim.

ste danas poštovali građane Republike Srbije u smislu da ste koristili argumente i reči, a ne vuvuzele.Žao mi je što je narodna poslanica odmah izašla, pa nije želela da sluša odgovor na sva ona pitanja ili teme koje je pokrenula. Mislim da to opet nije dobra parlamentarna praksa, ali polako, polako, stići ćemo i do toga da imamo dobru parlamentarnu praksu.Još jednom ću reći svima da institucije Republike Srbije neće se povlačiti pred nasiljem.Dakle, da sam juče prekinula sednicu, svaka dimna bomba, svaka šok bomba, svaki suzavac bi značio da će da se prekine rad Skupštine. Mi to ne smemo da dozvolimo. Mi smo ovde zbog građana Republike Srbije, tako da pred nasiljem sa institucije Republike Srbije povlačiti neće.Reč ima Milenko Jovanov. Ja sam zaista ovo slušao.Sad moram da se obraćam ovako u kameru pošto onaj ko je govorio je izašao iz sale.Ja sam ovo slušao sa namerom da čujem i da razumem, a ne sa namerom samo da glumim da slušam. Međutim, ono što sam čuo kao argumente, iskreno rečeno, ništa drugo ne mogu da kažem nego da je strašno na koji način ovi ljudi razmišljaju i kako oni zamišljaju da država treba da funkcioniše.11/3 GD/JGNeću se osvrtati tačku po tačku od onoga što je rečeno. Ima tu mnogo kontradiktornost. Krenuću od ove poslednje. Predsednica Skupštine je kriva zato što nije prekinula sednicu, a nisu krivi oni koji su sednicu prekidali.Dakle, oni su nas juče optužili, lider njene stranke Miroslav Aleksić nas je juče optužio da držimo sednice na silu i to je veliki greh predsednice Skupštine, ali zato nije greh njihovih kolega poslanika koji prekidaju sednice na silu.Jako silu.Jako zanimljiv ugao gledanja stvari. To pokazuje koliko je ta logika potpuno iščašena.S druge strane, traži nagrađivanje nastavnika koji ne rade, jer, kaže, oni drže časove života toj deci, životne časove i životne lekcije. Ja nisam dozvolio ni jednom nastavniku i ni jednom profesoru koji uči moju decu da im drži životne lekcije. To je moj posao kao oca i posao moje supruge, njihove majke. Njihov posao je da ih nauče biologiju, geografiju, hemiju, fiziku, matematiku ili šta već predaju.12/1 njima daje pravo i ko je njima dao pravo da oni moju decu uče o životu? Ko je njima dao pravo da targetiraju decu roditelja koji se ne slažu sa onim što oni rade? Ko je njima dao pravo da maltretiraju decu roditelja, pa i roditelje koji se ne slažu sa onim što rade? Kao čopor besnih pasa nasrću na svakoga ko se usudi da im kaže - ljudi šta radite ovo. Ali, treba za to da dobiju duplu platu, zašto, po kom osnovu? Zato što ne rade svoj posao? Jel će oni bolje od mene, krezubog, neškolovanog naprednjaka da vaspitaju moju decu, jel tako, jer mi nismo sposobni ni decu da vaspitavamo, pa će oni da nam vaspitaju?Ja sam mislio da je greška i mislio sam da je skandal kada je Žaklina Tatalović sa „N1“ na skupu u Novom Sadu, kada je onaj Bačulov doterao cisternu sa fekalijama, pa ih sve redom polivao, nekima se primetilo, a nekima se nije primetilo na licu, dakle, kada je na tom skupu intervjuisala dete, ja sam mislio da je to skandal epskih razmera, nikad viđen na ovim prostorima, a zapravo smo imali tada samo najavu i to od onog za koga se posle ispostavilo da on rukovodi svim ovim procesom. Dakle, Šolakovi mediji rukovode svim ovim. I nije slučajno Žaklina Tatalović intervjuisala dete, jer je posle usledilo to da se deca guraju u pravi plan, ne studenti, deca i ne govori potpuno koleginica iz Narodnog pokreta Srbije, ne srednjoškolci i studenti, nego i đaci prvog razreda i njih izvodite na ulicu. I nije vas sramota to da radite? Po kom osnovu nekoga ko je maloletan izvodite na ulicu? Koga ste pitali? Kako to može?Napali ste nas pre nekoliko godina zato što je hor jedne srednje škole u Novom Sadu trebalo da peva na stranačkoj konvenciji u Novom Sadu. Rekli ste da je to zloupotreba dece u političke svrhe. A, šta je ovo? Dakle, mi ćemo da pravimo svinjarije i onda ćemo te svinjarije da proglasimo da su ispravne. To je otprilike njihova politika i to je otprilike njihovo gledište. Kad mi kažemo da je ispravno da deca idu na ulicu, to je ispravno, nema veze šta kažu konvencije, nema veze šta kaže Ustav, nema veze šta kažu zakoni, mi smo rekli da to tako treba.Bori se koleginica protiv lažnih diploma i kupljenih fakulteta itd, pa neka krene od svog šefa, neka krene od svog šefa stranke. Pa, taj ne zna da pokaže zgradu u kojoj je stekao diplomu, ne znam da li zna da potrefi grad iz koga mu je stigla diploma. Pa ako već to hoće da radi, neka pokaže na svom primeru, nemoj na nama da pokazuju svoju principijelnost. Znate, ne mogu ja pokazati svoju principijelnost tako što ću vama da ukazujem šta treba da radite, nego svojim primerom da pokažem da se držim principa.Prema tome, lepo Mikiju Aleksiću prvo diplomu na sunce, da vidimo ko je izdao, kada je izdao, kada je studirao, šta je imao. Za srednju smo videli. On ne da nije išao u školu, kao što oni sada propagiraju, on je išao u školu i kada niko nije išao u školu, u avgustu, on je produženo trajao u školovanju.Prema tome, ajmo malo principijelnosti. Mi smo bivša vlast, mi smo ovo, mi smo ono, vaš je početak, kraj itd. Početak našeg kraja je prvog dana posle 2012. godine, to je početak kraja i on traje, i naravno da svakog novog dana, kao što se svaki čovek novim danom približava času svoje smrti, tako se jedna vlast svakim novim danom približava danu svog odlaska sa vlasti, to je normalan proces. Ali, to se neće desiti na način na koji oni to žele, to je ono što oni ne mogu da shvate. Jel imaju većinu? Pa, evo izračunala je, doduše, nije izračunala koliko onda izgleda ta njena brojka u biračkom telu, jer ako je polovina polovine četvrtina, šta je onda

nikakva problem nije. Jel imate većinu? Pa, ajmo na izbore, ljudi. Vi pokradete izbore, pa kako možeš, ljudi moji, ja ne mogu da shvatim, znači, oni sada imaju devet poslaničkih grupa u ovoj Skupštini, svi imaju predstavnika u stalnom12/2 BN/IRsastavu biračkih odbora, svi imaju po dva člana u proširenom sastavu biračkih odbora, doduše, kada naprave te svoje koalicije, boga pitaj ko s kim i kako. Pa, koliko je to ljudi na biračkim mestima? Pa, kako, pa koga birate na biračka mesta kad mi pokrademo svake izbore, aman?Od 2012. godine pričate kako su svi izbori pokradeni. Pa, jeste li vi idioti, jeste li nesposobni, jeste li slepi, jeste li glupi, šta ste, kad vas neko krade 12 godina konstantno i vi niste u stanju to više da sprečite? Kako je moguće to?Apsolutno nenormalne stvari pričaju. Oni su sebe ubedili u to da to stvarno tako funkcioniše. Na kraju krajeva, evo, ako je to polovina polovine i četvrtina ukupnog biračkog tela, prihvatam, evo, znači 75% ljudi je protiv nas, pa ajmo na izbore. Pa, što nisu prihvatili referendum? Jel im nudio predsednik referendum? Jednostavna, vrlo jednostavna kampanja, da li si za ili si protiv. Nema stranaka, nema politika, nema ničega, jesi li za Vučića ili si protiv Vučića, da se izjasni narod. Onog momenta kad se kaže da je protiv, on podnosi ostavku. Vi kažete - nećemo. Pa, kako sa 75% ljudi odbijate tako nešto, 75% podrške odbijate tako nešto?Hajde, dajte mi logiku, samo mi dajte logiku. Ja ne mogu da pronađem tu logiku i ne mogu da shvatim da neko smatra da ima 75% podrške u biračkom, u ukupnom biračkom telu Srbije, ne onome što izađe na izbore, nego u ukupnom biračkom telu Srbije i kaže – mi ne možemo na izbore, ne možemo na referendum, vi ćete da nas pokradete. Kako, bre, da pokradeš 75%, kako da spustiš 75%, ljudi moji? Na koliko možeš da spustiš, na 60, na 50, na 30, ne znam na koliko možeš da spustiš. Pa kako god okreneš, spustićeš opet na ono da vi budete većina. Vi kažete – ne. Zašto? Zato što znate koliko neistina govorite. Zato što znaju šta pričaju, znaju kako su slabi, kako su jadni, šta rade na tim svojim opštinskim odborima, gde ih imaju. Mrzi ih da prave organizacije, mrzi ih bilo šta da rade itd.Prema tome, zaista sam slušao da čujem, zaista sam želeo da čujem šta su argumenti, ali ja ništa više ne znam nego pre onoga što je počela koleginica da izlaže. Ja ništa novo osim parola nisam čuo u optužbi da smo mi ovakvi, onakvi. Oni su divni, mi smo katastrofa i to je sve super.To što oni vide kao rešenje i to što oni misle da će da bude rešenje, neće se desiti, ni obojene revolucije, ni nasilne promene vlasti itd. Zašto? Pa, zato što je svako ko je na taj način došao na vlast tražio nekakav legitimitet.Hajde da se vratimo unazad. Godine 2000. su bili izbori, kakvi-takvi, bili ovakvi, bili onakvi. Dok Slobodan Milošević nije izašao i rekao da priznaje rezultate izbora, tu ništa nije bilo završeno. To što oni misle bilo je ovako, bilo je onako, sve super. Godine 1996. bili izbori, neko dobio neke glasove, pa neko prekržio, pa rekao – puj pike ne važi. Narod izašao na ulicu, branio svoje glasove. Narodna skupština donela leks specijalis, pa to prihvatila. Opet nekakav legitimitet.Čak i unazad još da se vratite, pa da se vratite na 1945. godinu i na ono što svi zovemo revolucijom, tu je 1944. godine, 12. septembar kralj Petar II održao govor, gde je sve pozvao da se stave pod komandu maršala Tita i stupe u redove NOB, sve svoje NOB, sve svoje Srbe, Hrvate i Slovence. Pa, posle toga održani izbori, one ćorave kutiju, kako je bilo, ali izbori, nekakvi izbori, jesu li bili demokratski, jesu bili ovakvi, onakvi. Dakle, komunisti sa svom svojom golom silom, naoružani do zuba, nisu sproveli revoluciju bez kontinuiteta, pa prelazna vlada Tito Šubašić i sve ostalo. Znači, čak ni tu se nije išlo na ono što oni traže danas u Srbiji, čak ni tu se nije išlo da takav brutalan prekid bilo kakvih normi i bilo kakvog poretka.12/3 BN/IRŠta oni onda hoće? Ono što nikada nigde nije bilo, da od Srbije naprave banana državu u kojoj će neko da se pogađa ko može, a ko ne može da bude vlast na osnovu toga

pošto koleginica drže do obrazovanja i do svega ostalog, ne znam gde je to naučila da postoji taj manjkavi legitimitet, delimični legitimitet, ne znam ni kako bih ga nazvao, Martinoviću, ti kao profesor pravnog fakulteta možda možeš da mi pomogneš, ja ne razumem kako to može da postoji, pa smo legitimni da predložimo zakon posle ostavke Vlade. Znači, nakon što je Miloš Vučević podneo ostavku, Vlada podnese zahtev, predloži zakon Skupštini, i to je u redu i o tome se raspravlja, o tome može da se glasa, ali o svim zahtevima koje je Vlada predložila dok je bila u punom kapacitetu, dakle nije bila u ostavci, ne može da se glasa i da se raspravlja, jer je ona pala, a u tom trenutku nije pala, a onda kad je pala onda predlaže zakone i o tome može da se raspravlja, a onda Skupština koja nema legitimitet ni za šta ima samo legitimitet da izabere prelaznu Vladu. Znači, nemamo legitimitet, imamo legitimitet da glasamo za studentske zahteve i da izaberemo prelaznu Vladu. Gde to piše, u kom aktu? Ja ne znam.Istovremeno nas pozivaju na zakonitost, na ustavnost, na to da, ne znam, predsednik ili ovaj ili onaj ministar ili premijer ili, ne znam više ko, predsednica Skupštine izlazi iz svojih nadležnosti itd, a gde ovo piše ljudi u pravnom sistemu Republike Srbije da Skupština ima mandat samo da glasa o studentskim zahtevima i da izabere prelaznu Vladu ja ne znam i onda vidite da je to sve jedan bućkuriš različitih parola bez ikakve sadržine i bez ičega. Hajde da opravdamo akcije koje su što luđe itd. Ja ne mogu da verujem.Hajde prihvatiću uz veliku rezervu da je iskren zahtev za brzo ozdravljenje koleginicama, ali znate onda kada održite konferenciju za štampu nakon onakvog dana juče, izađete na tu konferenciju, pa osudite to ponašanje, a ne da optužite predsednicu Skupštine da je kriva za to što je onaj koji je umislio da je Napoleon jer je studirao na Sorboni, pa je onda Napoleona dosegao samo u visini, ni u čemu drugom u životu, prskao biber sprejom u lice narodnim poslanicima. Ko je za to kriv? Ana Brnabić? Poslanici vladajuće većine?Oni su hteli, i to treba građani da znaju, da mi napustimo salu, to je bila ideja, i da kažu zaustavili su sednicu, a onda je bila ideja da izađemo iz te sale napolje, pa da nas gađaju jajima, pošto su doneli jaja na kojem je svako pisalo prezime. Ne znam da li ste videli tu sliku. To je bila ideja. I sad kao, eto, mi osuđujemo, nisu bili normalni uslovi za rad. Nažalost, i time da zaključim jesu, na žalost od kad su oni u parlamentu.Ono što ste videli juče, poštovani građani, to su nama redovni uslovi za rad. Ovo što danas vidite je vanredno. Ovo što danas vidite nije normalno, da se normalno diskutuje, da se iznesu neki stavovi, da se kažu neke stvari, da poslanici opozicije nešto govore, da im se nešto odgovori i da rasprava teče dalje. To nije normalno ovde. Od 2022. godine mi ovde imamo permanentno i kontinuirano nasilje, nasilje, nasilje i nasilje. I sve se svodi na to - zabranićemo, sprečićemo, onemogućićemo i ne znam ni ja šta i evo i evo sad, na kraju krajeva, da budem potpuno iskren, pošto sam svedok u dva potpuno različita pristupa vođenju Narodne skupštine Republike Srbije.Bio sam predsednik poslaničke grupa kada je predsedavao Vladimir Orlić i sada kada predsedava Ana Brnabić. Dva potpuno različita principa. Vlada je bio dosta rigidniji, dosta oštriji itd. Predsednica Skupštine, sadašnja, dakle, Ana Brnabić, ja ne znam, ne postoji granica koliko je liberalna i koliko tolerantna. U oba slučaja imate isti rezultat, u oba slučaja imate isti rezultat. U oba slučaja imate vuvuzele.

Dakle, ako imate dva potpuno različita pristupa istoj stvari i imate varijable, imate jednu konstantu, a to su oni, pa neće biti da je greška u onome što je promenljiva, nego u onome što je13/2 TĐ/MJkonstanta, a to je njihovo nasilje, isključivo i samo nasilje. Oni nisu bili u stanju da smisle

o stranci koja je obeležila parlamentarizam u nekom prethodnom periodu – SRS. Ljudi su se dovijali kako da pritiskaju vlast, da sednice traju duže, da oni dobiju na važnosti kao opozicioni poslanici, da sebe podignu time što kontrolišu sednicu Skupštine na nivo vlasti i da razgovaraju sa ravnopravnih osnova, bez nasilja, bez ičega. Bilo je incidenata nekih, neću da kažem, ali u odnosu na ovo, pa ono je kisela voda. Ne može da se poredi, bre! Ne može da se poredi. Prema tome, da, to su zlatna vremena bila u odnosu na ovo danas.Prema danas.Prema tome, žao mi je, ne znam kako ćemo razgovarati, a moramo da razgovaramo, jer ovde neko misli da treba da sprovodi neku revolucionarnu pravdu koja nigde nikad nije sprovedena. Ono što mene plaši, o tome sam juče po grimasama ljudi, po pogledu ljudi, stekao utisak da ovde sa nama sede ljudi koji bi bez problema fizički lišavali života sve koji sede sa ove druge strane. To je nešto što ne znam kako i na koji način možemo da prevaziđemo, ali na nama je da probamo da nađemo način kako da preko toga pređemo, ne zbog njih nego zbog ove zemlje. Hvala. Hvala.